za zakonodavstvo, za europske integracije, za informiranje, informatizaciju i medije, i lokalnu i područnu samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Državni tajnik u Ministarstvu upravu, Pavle Matičić, će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. **Matičić, Pavao** Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, dame i gospodo zastupnici Hrvatskog sabora. Hrvatski sabor je u prosincu mjesecu 2010. godine donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, koji je stupio na snagu 30. prosinca 2010. godine. Međutim Ustavni sud Republike Hrvatske je ukinuo navedeni zakon zbog, naglašavam, formalne protuustavnosti te bi taj zakon prestao važiti sa 15. srpnja 2011. godine. Naime Ustavni sud je ocijenio da je Zakon o pravu na pristup informacijama razrađuje ljudska prava iz članka 38. Ustava Republike Hrvatske, kojim se jamči pravo na pristup informacijama, koja posjeduju tijela javne vlasti, pa je da je za donošenje toga zakona bila potrebna većina glasova svih zastupnika Hrvatskog sabora. Kao što znamo ovaj zakon je donijet je sa 73 glasa, a ne sa najmanje 77, pa je sukladno ovoj formalnoj protuustavnosti Ustavni sud ukinuo taj zakon. Ustavni sud nije ocjenjivao sadržajnu i materijalnu suglasnost ovog zakona sa Ustavom Republike Hrvatske, pa sukladno tome Vlada predlaže da, Hrvatskom saboru donošenje zakona u istom tekstu kao što je bio zakon koji je donijet u prosincu mjesecu. Osim ove odluke Ustavnog suda mogu u isto vrijeme kazati, budući je i ovaj zakon u sklopu poglavlja 23., da smo na, i na prije donošenja zakona u prosincu mjesecu dobili pozitivno mišljenje Europske Komisije, također i nakon donošenja zakona tijekom razgovora sa Europskom Komisijom bilo određenih pitanja vezano na taj zakon, mislim da smo ih u međuvremenu raščistili, raščistili, posebno su tu bila pitanja uz klasificirane podatke. Nakon što smo dali obrazloženje da je to kod nas uređeno Zakonom o tajnosti podataka, Zakonom o financijskoj sigurnosti i međunarodnim sporazumima Republike Hrvatske, da je točno određeno tko može vršiti uvid u klasificirane podatke, i kako se ti podaci prije svega klasificiraju, i da to nije slobodna volja već je to uređeno zakonom i dalje nismo imali nikakovih primjedaba vezano na ovaj zakon u okviru pregovora u poglavlju 23., zato Vlada predlaže Hrvatskom saboru da donese zakon u tekstu koji Hvala. Odbori? Za zakonodavstvo? Za europske integracije? Za informiranje, informatizaciju i medije? Lokalnu i područnu samoupravu? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospođa zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite.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 Sloboda informiranja, a time i dostupnost informacijama kojima raspolažu tijela javne vlasti jedno je od temeljnih ljudskih prava zagarantirana u našem Ustavu, a isto tako regulirana mnogobrojnim međunarodnim dokumentima. Stoga ću odmah na početku kazati da će Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice poduprijeti ove izmjene i dopune, dakle prijedlog ovoga Zakona o pravu na pristup informacijama. I naravno da uvodno treba kazati da izmjene i dopune Zakona o pravu na pristup informacijama trebamo sagledavati ne samo u okviru novodonesenih ustavnih odredbi, koje definiraju pravo na pristup informacijama, koje posjeduju tijela javne vlasti kao ustavnu kategoriju, već i u svijetlu poteškoća u primjeni postojećih zakonskih odredaba, odnosno primjeni zakona koji je na snazi od daleke 2003. godine. Od poteškoća koje su se pojavljivale u samoj primjeni možda bi trebalo istaknuti tri osnovne. Radilo se o dugotrajnosti postupka, neujednačenosti prakse, a u izvjesnim situacijama naravno da je dolazilo i do zlouporabe u smislu ostvarivanja ovoga prava. Nadalje izmijenjenom odredbom Ustava Republike Hrvatske, odnosno članka 38. jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti, ali isto tako i ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju. Dakle u svakom pojedinom slučaju, te je nužna u slobodnom i demokratskom društvu, a naravno da se i ona propisuje zakonom. Kad analiziramo predložene izmjene ili dopune, one apsolutno poboljšavaju institut prava na pristup informacijama i upućuju nas naravno na zaključak da se radi o kvalitetnim promjenama, dobrim zakonskim rješenjima koja se mogu sistematizirati u sljedećih 5 bitnih i odvojenih cjelina koje zapravo karakteriziraju ove predložene izmjene i dopune. O čemu se zapravo radi i koje su to cjeline? Prva od njih je u svakom slučaju proširenje kruga osoba, pravnih osoba, koje su obuhvaćene zakonskom obvezom davanja informacija, članak 2. vrlo bitno. Dakle proširili smo ovim zakonom krug fizičkih i pravnih osoba koje su obuhvaćene samom obvezom da su na traženje dužne dati informaciju. Druga cjelina je, u cijelosti je provedeno, a temeljem ustavnih odredbi načelo razmjernosti u smislu davanja informacija tijela javne vlasti. Propisuje se izričito zakonom u kojim sve situacijama ne može doći i koje su to informacije u kojim sve situacijama ne dolazi do davanja informacija. Ovdje bih naglasila da su ostale one zakonske odredbe što je nužno i logično. Dakle, ne može se podastrijeti informacija koja bi u bilo kom smislu onemogućavala učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka ili pak izvršenje sudske odluke ili kazne. Isto tako, one informacije koje bi onemogućile rad tijela koji vrši upravni nadzor, dakle inspekcijski, odnosno nadzor zakonitosti. I naravno one informacije kojima bi se povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva osim u slučaju izričitog pristanka, dakle autora ili vlasnika tog prava. Dakle, poštivano je i Ustavom propisano načelo razmjernosti. Treća vrlo bitna, ako ne i najbitnija stvar u smislu ovih izmjena i dopuna jest to da se zakonom definira neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama kojim osim poslova drugostupanjskoga tijela u rješavanju žalbi po ostvarivanju prava na pristup informacijama obavlja i sljedeće poslove i oni su isto tako taksativno navedeni u ovim izmjenama i dopunama i u prvom redu se odnose na izvještavanje nadležnih središnjih tijela Državne uprave o poštivanju obveza tijela javne vlasti propisane ovim zakonom. Zatim, ono predlaže mjere za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika za informiranje, daje inicijative za donošenje ili izmjene propisa radi provedbe i unapređivanja prava na pristup informacijama. I dakako, izvješćuje o pravima korisnika na pristup informacijama koja su uređena ovim zakonom. Četvrta cjelina je da je prijedlog zapravo prihvaćen, je prijedlog i mnogih institucija i osoba koje se bave ovom problematikom, prihvaćen je prijedlog da se prihvati zakonsko rješenje kojim se oslobađaju od plaćanja pristojbi u postupku ostvarivanja prava na informaciju svi koji zatraže pravo na pristup informaciji. I peta cjelina koja je također bitna je da se propisuju novčane sankcije za one koji iz neopravdanih razloga uskraćuju ostvarivanje prava na pristup informacijama. Sve ovo navedeno ili navedene izmjene trebali bi u svakom slučaju rezultirati osnovnim ciljem predloženih zakonskih izmjena koji se u konačnici svodi na omogućavanje i osiguranje ostvarivanja prava na pristup informacijama svim fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti javnosti djelovanja tijela javne vlasti radi ostvarivanja kontrole njihovoga rada. Dakle, to zapravo predstavlja i poštivanje ovih zakonskih odredbi sam zakon je zapravo najbolji mogući oblik kontrole rada tijela javne vlasti uz jednu ogradu pod uvjetom da u praksi ne dolazi do zlouporaba ovoga prava, a ove izmjene i dopune su isto tako na tom tragu da se smanji na najmanju moguću mjeru mogućnost zlouporabe prava na pristup informacijama. Kao što smo u uvodnom izlaganju i državnoga tajnika čuli upravo i ove zakonske izmjene ili reguliranje na ovaj način problematike prava na pristup informacijama jest i osnovni preduvjet za zatvaranje, odnosno jedno je od mjerila za zatvaranje Poglavlja 23. u smislu završetka pristupnih pregovora sa EU što je isto tako važno napomenuti. I imajući na umu ovo što je državni tajnik rekao da su evo ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona koji je Vlada dostavila na raspravu i usvajanje da je usuglašen sa Europskom komisijom, klub HDZ-a podupire ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. Hvala. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Dakle, ovaj zakon je donesen u Saboru nedovoljnim brojem glasova pa ga je Ustavni sud ukinuo iz formalnih razloga. Nije bilo potrebnih 77 glasova. On bi vjerojatno dobio i tih 77 glasova da je Vlada tada uvažila primjedbe koje smo isticali. Nije ih uvažila i eto nismo mogli podržati izmjene toga zakona. Vlada je imala sada krasnu šansu da intervenira u svoj prijedlog zakona, da unese one primjedbe koje smo istakli pa bismo onda bili bliže tome da kod izglasavanja u petak dobije potrebnu većinu. Ovako iz onih istih razloga zbog kojih smo odbili podržati taj zakon kada je izglasavan zadnji puta morat ćemo ga odbiti i sada. Prema tome, opet će se postaviti pitanje hoće li ovaj zakon dobiti kvalificiranu većinu u u Saboru. Zašto smo mi tada odbili prihvatiti ovaj zakon? Zato što smo tvrdili da ga Vlada predlaže samo iz jednog jedinog razloga. Kako bi eto formalno, mogli bismo reći i kozmetički, zadovoljila uvjete koje pred nju u pregovorima postavlja EU. Pri Pri tome ne vodi dovoljno računa o sadržaju i o stvarnom stanju kakvo u RH vlada s obzirom na ostvarenje prava na pristup informacijama. Dakle, ako Vlada Republike Hrvatske odluči da neće dati neku informaciju ona će to provesti i u djelo. To je današnje stanje. Kako to? Pa to se čini spretnom kombinacijom nepoštivanja rokova, šutnjom administracije, traženjem razloga za traženje informacije te konačno pozivanjem na njezinu tajnost. Uporniji tražitelj informacije tako je zapleten u višemjesečne pa nekada i višegodišnje procedure, zahtjeve, žalbe, šutnje, ispravke i dopune i sporove i u konačnici ipak ne dobiju odgovor. E sad, zašto je važno da dobiju odgovor i da se ovaj zakon provodi i da se on poštuje? Zato što je on jedno od najjačih sredstava u borbi protiv korupcije. Kako to izgleda u praksi? Ne samo da građani ne dobivaju odgovore od Vlade takve odgovore ne dobivaju ni saborski zastupnici pred kojima po Poslovniku našem i po Ustavu ne može biti tajni i koji imaju pravo na svaku informaciju. Jedan naš zastupnik postavio je pitanje Vladi molim vas da mi odgovorite koliko su Vlada Republike Hrvatske, pojedina ministarstva, tvrtke u vlasništvu ili djelomičnom vlasništvu države platile pojedinim odvjetnicima, pojedinim pojedinim odvjetničkim uredima i odvjetničkim društvima za pojedine usluge i za koje pravne poslove. To je sadržaj zastupničkog pitanja. Vlada odgovara da je Ministarstvo to i to na odvjetničke usluge potrošilo toliko, a ministarstvo ono i ono na odvjetničke usluge onoliko. Zastupnik postavi dopunsko pitanje, kaže pa nemojte me praviti ludim ni mene ni sebe, lijepo sam vas pitao koja ministarstva kojim odvjetničkim tvrtkama, uredima za koje pravne poslove i koliko, to je sadržaj pitanja. Vlada na to ponovljeno pitanje odgovara to je poslovna tajna. Dakle poslovna tajna može biti koliko je neka privatna osoba platila neku odvjetničku uslugu. Ali kada je u pitanju javni novac a ove su usluge plaćene javnim novce onda to ne može biti poslovna tajna a osobito ne može biti poslovna tajna za zastupnika. Eto zašto je ovaj zakon najbolje sredstvo protiv korupcije jer da tu Vlada nema što tajiti da nema razloga da nešto taji ona bi zastupniku odgovorila, ovome uredu za ovo a onome onoliko za ono i u čemu je problem. Ali ako je netko angažirao neki odvjetnički ured pa od toga dobio nekakvu proviziju, onda naravno da se to taji i naravno da se ta elementarna informacija o trošenju javnoga novca ne daje ne građaninu nego izabranom zastupniku u Hrvatskom saboru. Drugi naš zastupnik je poslao na sva ministarstva istovjetno pitanje, da li je vaše Ministarstvo poslovalo s tvrtkom FIMI medija u kojim poslovima i u kojem iznosu. Ona ministarstva koja nisu poslovala s Fimi media su odgovorila naše ministarstvo nije i u redu. A oni drugi su rekli da je to tajna informacija jer je to predmet istrage. Slušajte ne mora baš svaki posao s Fimi media biti kriminal, možda je neko ministarstvo posve legalno poslovalo zašto ne bi zastupniku dalo te podatke. Prema tome, kao što vidimo vlada se izvlači. Vlada nađe načina da ne odgovori na pitanje i da ne dostavi tražene informacije, to je stanje u kojem mi živimo, to nije slika Hrvatske to je hrvatska stvarnost s ovom Vladom. Snažan instrument za ispravljanje takve stvarnosti je zakon i zato smo prigovarali odredbama ovog Zakona jer on ovo pitanje ne rješava a to je ključno pitanje. I gledajte Europska unija neće nas samo procjenjivati po zakonima procjenjivati će nas po praksi i po provedbi tih zakona. Pa nije dovoljno napisati lijep Zakon a onda ga ne provoditi. Jer ovo znate to je malo nezamislivo u razvijenim demokracijama. Ključna civilna udruga koja je odigrala ogromnu ulogu u procjeni kvalitete Zakona, o pravu na pristup informacijama je GONG. GONG je 2009. godine proveo jedan izniman projekt koji se zove Lotus. Što je u tom projektu GONG ustanovio. Ustanovio je da samo 16% od 556 gradova i općina u Hrvatskoj zadovoljava u tom projektu postavljene kriterije transparentnosti. Transparentnosti, odgovornosti i otvorenosti prema građanima i drugim zainteresiranim skupinama. Sdp može s ponosom istaknuti da je najveću ocjenu dobio grad Rijeka. Od 1 do 10 grad Rijeka je po ovom projektu dobio ocjenu 8,8 čime se pokazao kao najtransparentniji grad u Hrvatskoj. Bili bismo dakako sretniji da je više gradova to ispunilo, bez obzira koja opcija obnaša političku vlast ali da ali da imamo takve rezultate po jednom istraživanju jedne neovisne udruge koja se time bavi godinama. E sada, što smo mi predlagali da se u Zakon unese pa bi bilo bolje. Ponavljali smo svoj stari prijedlog da se u Hrvatskoj uvede povjerenik za informiranje koji bi bio ombucman ovog Sabora. Zašto povjerenik za informiranje? Zato što netko mora provjeriti test javnog interesa, mora ga provesti, netko mora donijeti odluku da da li postoji stvarni interes javnosti da se neka informacija dostavi ili je to privatna znatiželja nekoga pa eto tako hoće doznati nešto što mu ne treba i na to što nema pravo i što se ne tiče javnog obavljanja funkcije. Taj interes javnosti nije uvijek lako procijeniti jer ponekad morate zaštititi osobne podatke ili neke druge vrijednosti, možda neku državnu tajnu, poslovnu tajnu a s druge strane imate interes javnosti. Netko mora biti odgovoran ozbiljno se prihvatiti toga posla i procijeniti što je važnije, da li zaštititi neku državnu ili poslovnu tajnu ili javnosti to predočiti. To je recimo u slučaju poslovanja nekih velikih kompanija koje su u državnom vlasništvu i dijelom u državnom vlasništvu kada uistinu može biti poslovni interes da se neka informacija ne objavi ali nekada može pretegnuti interes javnosti. Recimo kod prodaje MOL-a javnost je taj preznačajna ustanova, trgovačko društva a da bi javnosti mogla biti uskraćena neka informacija o poslovanju takve kuće. Pri tome nismo predlagali nešto što je nepoznato ne bismo u tom poslu bili pioniri. Mnoge zemlje imaju ombucmana za informiranje i on njegovo uvođenje se pokazalo opravdanima. Primjerice susjedna slovenija, ona ima povjerenika za informiranje i upravo povjerenicu i ona je uspjela natjerati i tadašnjeg predsjednika da objavi popis gostiju na prijemu koji je platila država odnosno porezni obveznici, do takvih bizarnosti to ide, koliko je predsjednik potrošio na prijem. Bez obzira što je predsjednik kao i kod nas ima svoj budžet pa ga koristi, neki skromnije, neki rastrošnije. Kao što vidimo ovaj predsjednik Josipović vrlo skromno, vrlo skromno, napravio je uštede u proračunu na stavci za predsjednika Republike ali mu se svejedno zbog toga ili unatoč tome prigovara neka rastrošnost koje nema. Meni je jako žao da mi uz ovaj zakon danas nećemo raspraviti paralelno ili čak možda objedinjeno još jednu točku dnevnog reda, a to je Izvješće o provedbi ovoga zakona. Ono je prvi puta sada u Sabor stiglo po novoj metodologiji napravljeno i s te je strane vrlo zanimljivo jer bi bilo dobro vidjeti uistinu da li je potrebno unijeti još nekakve amandmanske ispravke u ovaj zakon zakon s obzirom na provedbu toga zakona na to izvješće. Mi ga danas nećemo ovdje raspravljati jer matični odbor, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije tu točku nije stigao ili nije mogao raspraviti s obzirom da su zastupnici HDZ-a koji imaju inače većinu u tom radnom tijelu kao i u svim drugim radnim tijelima iznenada u toku rasprave napustili sjednicu. To je jedinstven primjer parlamentarne prakse valjda od uvođenja parlamentarizma u svijetu da netko tko ima većinu u odboru može izglasati što mu padne na pamet bojkotira rad toga tijela. To je vrlo zanimljivo politološki, sociološki kako god hoćete, ali je dovelo do toga da naša rasprava o ovom prijedlogu zakona neće biti onako kvalitetna kao što je mogla biti da smo imali i to izvješće na klupama i da smo mogli izanalizirati i njega. Iz razloga koje sam na početku naveo klub SDP-a neće prihvatiti ove izmjene zakona. Hvala vam lijepa.

navoda ali ispravit ću jedan, da je "Vlada predložila izmjene i dopune zakona iz jedinog razloga da udovolji EU". Što nije točno, a što kolega i vi sami znate jer ste imali iste primjedbe na zakon iz 2003. godine, ali vi to ne možete, ne želite prihvatiti i priznati. Kolega Staziću, podsjetit ću vas da je Vlada Republike Hrvatske u travnju 2010. revidirala akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije onu iz 2008. godine u kojem je jednim od ciljeva utvrdila i unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za učinkovito suzbijanje korupcije i na taj način dala nalog Ministarstvu uprave da izradi usklađeni prijedlog izmjena i dopuna o pravu na pristup informacijama. I kada govorite da pojedine zemlje EU imaju povjerenika za informiranje, bilo bi dobro da kažete da i pojedine zemlje EU imaju istovjetno riješeno riješeno pitanje kao što je i u prijedlogu ovog zakona, a to je kod nas Agencija za zaštitu osobnih podataka. Gospođa zastupnica Đurđica Sumrak. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče. Pa evo kolega Stazić ispravit ću dva netočna navoda. Prvo, nije točno da se Vlada donošenjem i prijedlogom ovog zakona želi izvlačiti u nekim stvarima i nije točno da su samo dva saborska zastupnika postavila pitanje i nisu doboli odgovor. Evo ja isto uporno postavljam pitanje za gradonačelnika Saboa u Vukovaru koji je došavši na vlast doslovce slistio visokostručne osobe koje su radile na mjestima pročelnika i zamjenika pročelnika, postavio je osobe bez stručne spreme. Dakle, on ne daje odgovor Pučkom pravobranitelju, ne može se doći do informacija. Naravno obzirom da on drži sve u svojim rukama jednako to tako ne stiže ni u medije, a to je samo način evo ga kako ćete i vi vladati kada dođete. To je vaš način. Zato nećete ni glasati. Hvala. Gospodine Stazić, Vlada se ne izvlači. Uredno Vlada odgovara na sva zastupnička pitanja a kao argument ponudit ću vam odgovor odnosno argument da je i jedno od zadnjih pisanih odgovora na zastupničko pitanje na 43 stranice, a reći ću vam i još jedan podatak da nema pisma građanke ili građana na koje predsjednica Vlade gospođa Jadranka Kosor ne odgovori, a kamoli da ne bi odgovorila na zastupničko pitanje. Hvala lijepa. Krunoslav (HDZ)** Pa evo u nizu marketinških izričaja kolege Stazića predizbornih jasno, jedan je sigurno kriv da je Rijeka najtransparentniji grad, jer da je tako ne bi se do danas tajilo kako je vruć novac koji je skupljen za obranu grada Rijeke i Hrvatske završio u nečijem frižideru njegovog stranačkog kolega Slavka LInića ili bolja varijanta što tvrde kako je umjesto oružja kupljen mramor i na taj način smo definitivno obranili ovu zemlju. Zahvaljujemo gospodo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama koji smo kao temeljni donijeli još daleke 2003. godine kao što je govoreći u ime kluba SDP-a istaknuo kolega Stazić a i to vi stalno ističete, krovni i temeljni zakon u preveniranju korupcije. ovo je vrsta zakona koja ne nastupa kada se korupcija već dogodi, nego što je ono najvažnije kod nas da se što je moguće više suzi mogućnosti koruptivnog djelovanja. Jer priznajmo uvijek će biti onih koji će htjeti korumpirati i koji će htjeti biti korumpirani, dakle i korumpcionaša i korumpiranih. Ali što je onda zadaća dobre vlasti i dobre vladavine? Upravo da zakonima ali jednako tako koliko god zakonima toliko i njihovom provedbom smanji takvu jednu mogućnost. Ovom prigodom uvijek želim i padaju mi na um misli žida koji govori da jedna vrana tvrdi da može probiti nebo, ali nebo znači nemogućnost vrana. Tako i dobra vladavina znači nemogućnost korupcije, odnosno svođenje na jednu prihvatljivu ili minimalnu razinu. E sad, glavni problem koji se pojavio praksi jeste izbjegavanje odgovora od strane Vlade i pojedinih ministarstava na upite zastupnika, novinara, građana u cjelini kada se radi o pitanjima trošenja novca. I umjesto da kao što znamo da je to glavni problem, to smo vidjeli i iz dosadašnjih izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama, umjesto dakle da onemogućimo takve zlouporabe i da dobijemo odgovore na konkretna pitanja to se ovim prijedlogom zakona ne rješava. Drugi najvažniji problem je taj što Vlada stavlja pečat kad god hoće, a i pojedine njezine agencije tajnosti i to je vanka također prepoznato. Nije to izum ove vlasti nego to su radile i druge vlade, a onda je nastupilo neovisno tijelo, dakle uočio se nedostatak odnosno potreba za neovisnim tijelom koje će onda arbitrirati, jer istina je i to, ne može ni država funkcionirati ako je baš sve javno. I postoji jedan segment koji mora biti u toj zoni tajnosti da bi država bila efikasna u određenim segmentima. I onda što je normalnije nego da se formira jedno neovisno tijelo ili ombudsman kao što ga imaju Slovenci, to smo mi i predlagali, to je bilo odbijeno, koje će onda neovisno arbitrirati između tražitelja odgovora i Vlade ili nekog drugog tijela javne vlasti kao što je to u zakonu i određeno. I tu će onda biti test javnosti ili dakle odgovor mora biti uskraćen zbog tajne koja je tajna iza samog saborskog zastupnika. Ali ondje gdje se radi o trošenju novca za svakodnevne potrebe, dakle ne govorimo ovdje o pitanju sigurnosti, ne govorimo čak ni o pitanju financiranja obrane ili nekim drugim koji ovako uvijek izazivaju sumnju odnosno prijepor da li se radi o pitanjima koja moraju biti u domeni tajnosti. Ali ako se postavlja pitanje koliko je utrošeno na to i to, a Vlada odgovara ne, to je tajna, to ne može biti tajna. I ovaj zakon morao bi onda, ako Vlada ne zna protumačiti vlastite zakone koje je predložila onda mora biti eksplicitno to navedeno da bi se jednostavno suzbile takve zlouporabe ovog prijedloga zakona. Dakle, u vremenu kada evo puna su usta borbe protiv korupcije i kad se ističe upravo i ovaj zakon i njegova svemoć mi dobivamo takve odgovore, odnosno uskratu takvih odgovora. A da ne govorimo ovdje i na aktualnom prijepodnevu kada se postavljaju vrlo konkretna pitanja, a onda se govori o tome, o nekoj …/Ne razumije se./… o tome kad je zemlja bila plamteća kugla i tako se izbjegavaju odgovori. Dakle, nije davanje odgovora također ako se odgovori a ne odgovori se na pitanje nego se samo govori, a ne odgovori se i toga smo svjesni. To je još Sanader uveo i to traje, to njegovo djelo koje je on uveo u praksu jer do tada zaista mijenjale su se vlade, ovdje uvijek je saborski zastupnik dobio odgovor na postavljeno pitanje. Pogotovo kada su oči javnosti uperene prema nama. I još se to smatra umijećem dobre politike, dakle ne odgovoriti na pitanje se i danas u Hrvatskoj smatra biti vješt političar. A što znači ne odgovoriti na pitanje, znači lagati. Ali to je problem vlasti, ne toliko sposobnosti i nesposobnosti i to je važno i prevažno, ali problem lažljive vlasti mi imamo u Hrvatskoj. To je naš najveći problem. Hvala lijepa. Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospođa zastupnica Đurđica Sumrak. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam, gospodine potpredsjedniče Sabora. Gospodine državni tajniče. Kolegice Antičević, moram vas ispraviti u ovom dijelu koji ste rekli da na aktualnom satu na vaša pitanja niste dobili konkretne odgovore. To je netočno. Dobivali ste konkretne odgovore, samo oni vas nisu zadovoljavali, a da ste ih dobivali, da nitko ništa nije tajio je činjenica da smo evo sada u završetku pregovora i ova Vlada u završetku pregovora sa Europskom unijom. A samo molim vas upozorite još jedanputa svog gradonačelnika Sabu da on odgovori na sva pitanja koja se njemu postavljaju. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Replika, gospodin zastupnik Nenad Stazić. **Stazić, Ingrid Antičević-Marinović, govorite o potrebi uvođenja povjerenika koji prijedlog Vlada odbija. E pa sad morate znati da su tome dva razloga. Prvo, da bi se izbjegao pristup informacijama, a drugi da bi se dopustio pristup dezinformacijama. Jer ako nemamo povjerenika koji će to prosuđivati onda je sasvim normalno da se rukom napiše kaznena prijava protiv Slavka Linića pa da se laži iz te prijave onda prenesu u Sabornicu i ponavljaju kao dokazane činjenice. Znači da se barata dezinformacijama. Tamo gdje nemamo test javnog interesa, tamo gdje Vlada ne odgovara na postavljena pitanja, tamo je širom otvoreno polje da se vodi rat dezinformacijama ili kako ih vi s pravom nazivate, lažima. I to je razlog zašto Vlada ne želi povjerenika. Da imamo povjerenika, on bi to riješio vrlo brzo. On bi npr. u Linićevu slučaju provjerio da li je novac otišao s računa, da li je vraćen na račun i rekao je zastupnik koji u Saboru govori da je novac u frižideru laže. Ovako, kad tog povjerenika nema onda je ovo moguće. Toliko. **Šeks, Povjerenik o kojem govorite ili neko tijelo je nama zaista nasušna potreba i zbog čega uporno vladajući izbjegavaju. Mislim da odgovore mi dajemo kroz raspravu o mnogim prijedlozima zakona jer je to ključni problem, problem laži u Hrvatskoj, laži od vladajućih, laži koje su dobile status istine, a istina postaje smiješna, jadna, ona je u prnjama, a laž se zaodjenula sa svim sjajem i privlači. Međutim, i ta poznata očito je pala. Ali sada se traži ljepilo kako bi se ponovo to zalijepilo, kako bi se figuriralo. Dakle, kad bi Vlada i malo svoje snage i ono malo sposobnosti trošila upravo na bolji život građana, a manje dakle kad bi vodila a manje zavodila puno bi nam bilo bolje. Gospodin zastupnik Nenad Stazić izvolite, Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Pa evo, pred nama je zakon koji je već bio u proceduri i koji je Ustavni sud svojom odlukom ukinuo zbog nedostatka glasova ili protumačio da je nužno 77 zastupnika da glasuje o ovom zakonu. Zakon je dalje Vlada proslijedila u ponovnu proceduru i on govori o slobodama informiranja, a time i pravo na dostupnost informacijama kojima raspolaže tijela javne vlasti. Jedna od temeljnih ljudskih prava koje osim Ustavom Republike Hrvatske propisuje i Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, Konvencija o pristupu informacija te međunarodni ugovori. A isto tako promjena Ustava Republici Hrvatskoj koji je Hrvatski sabor donio 16. lipnja 2010. posebice naglašen značaj ustavnog prava na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti, te je na taj način utvrđena osnova za njegovo dosljednu zakonsku provedbu. Također je propisana ustavna osnova za zakonska ograničenja, a zakonska ograničenja proizlaze iz klasifikacije određenih dokumenata u Vladi i u tijelima javne vlasti. Stoga jasno možemo reći da ovo što se danas čulo u sabornici zasigurno nema svoga utemeljenja nego su to klevetničke prozivke hrvatske Vlade koja zasigurno radi dobro, kvalitetno i koja pruža informacije kao što možemo vidjeti kroz ove stotine odgovora saborskim zastupnicima, opširnih, pa cijelih knjiga čak o određenim segmentima pitanja koja su postavljena hrvatskoj Vladi ili pojedinim ministarstvima. Otvorenost i javnost rada tijela javne vlasti prema društvu u kojem djeluju jedna je od temeljnih pretpostavki demokratizacije i modernog društva, borbe protiv korupcije te primjeri osnovnih pravnih, društvenih i ekonomskih postulata. Ovim sitnim izmjenama i dopunama koje su se dogodile u prethodnom zakonu zasigurno će biti poboljšanje određenih i tekstualnih, ali i stvarnih odredbi koje govore o rješenjima na zahtjeve o pristupu informacija. Ono što želim naglasiti da transparentnost kao što se spominje grad Rijeka koji je ovdje naznačen kao najtransparentniji grad u Republici Hrvatskoj od 556 ja tu ocjenu GONG-a bih stavio kao nevjerodostojnu ocjenu s obzirom da u svojim pitanjima nisu postavljali one stvari koji se tiču tržnica riječkih, koje se tiču Riječke banke, koje se tiču novaca za obranu Republike Hrvatske, nabavu oružja u Rijeci. Isto tako bih rekao da i pohvalio bih se da je sa ocjenom 7,2 i grad Virovitica kao transparentan grad označen to ste propustili reći u svojim raspravama koji nije imao nikakvih zamjerki, koji ima konkretna pitanja koja su se ticala stvarnog trošenja proračunskih sredstava. Tajne o kojima govorite i koje želite kroz ovaj zakon da su skrivene ili da ovaj zakon bi ih skrivao apsolutno ne stoje. mogu samo naglasiti da je transparentnost u vrijeme vašeg obavljanja gospođo Antičević ministarske funkcije zasigurno biste znali kako je vaš gospodin suprug radio, kako ste rješavali određene postupke postupke i kupnje benzinskih itd. Bilo bi tu puno krasnih informacija koje su postavljali pojedini zastupnici pa ih nisu nikada dobili. Vjerujem da GONG kao vaša produžena ruka puno puta netransparentno, nejasno ocjenjujući bez pravih dokaza stavlja vas u prioritet kao transparentne i organizacije, ali isto tako i transparentnoga grada Rijeke koji je po vama kao najcrveniji. Vjerujem da hrvatski narod nije više tako izmanipuliran vašim ovim posljednjim trzajima i kukurikanjima koji govore o tome da zasigurno vaši službenici, djelatnici, gradonačelnici, načelnici, župani ili bivši za koje su odbačene pod pod navodnicima kaznene prijave da su transparentno predstavili GONG-u kako su trošili proračunska sredstva, kako su objavljivali javne natječaje, kako su ih provodili, kako su odabirali i kako su plaćali. To bi trebalo sve biti transparentno u pitanjima GONG-a obznanjeno i u izvješću o pravu na pristup informacijama koje su puno puta tražili i naši gradski vijećnici, županijski vijećnici a čut ćete vjerojatno od mojih kolega u kojim gradovima, po kojim pitanjima i na koja pitanja nisu dobiveni odgovori. Tako da vaša prozivka koja ide u smislu da ste vi najbolji u svemu, najtransparentniji zasigurno ima i jednu samohvalu koja ne stoji u ni jednom od stvarnih onih činjenica o kojima imamo spoznaje, o kojima raspolažemo i s kojima zasigurno ćemo izaći u javnost već sada kada moji kolege upute svoje saznanja o transparentnosti o transparentnosti SDP-ovih dužnosnika. Ovaj zakon je sigurno zakon koji regulira ovo poglavlje o pravu na pristup informacijama, ali isto tako kao što Ustav tako i on mora poštivati i ono što je klasifikacija dokumenata i što su određene tajne.

Gospodine predsjedavajući, jučer je bilo vrlo neugodno i nama ovdje, a i javnosti u Hrvatskoj slušati uvrede koje su išle na vaš račun. Neugodno. Nemojte dozvoliti da kao što je malo čas kolega Đakić osobno vrijeđao i insinuirao, da se to u ovom Saboru prozivajući kolegicu Ingrid Antičević Marinović podmećući joj tobožnje afere njezinoga muža jer to nikakve veze nema sa raspravom koju danas ovdje vodimo niti sa onime što bismo ovdje zapravo trebali zajednički dogovoriti. Ja vas molim da u tom smislu upozorite i Đakića, zastupnika Đakića i sve ostale da se drže Poslovnika i dnevnoga reda. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Navodi mogu biti osnovani, neosnovani, i bilo kakovi, ali ne znači da se radi o uvredljivim. …/Upadica Idemo ispravci netočnih navoda, gospodin zastupnik Marin Jurjević. **Jurjević, Marin (SDP)** Ispravljam netočan navod kolege Đakića, jer njega je nemoguće ispraviti, ali njegov navod da, a to je navod koji je on ovdje izrekao da je GONG produžena ruka SDP-a. To je netočno, to je insinuacija, kolega Đakić je govorio o transparentnosti, ja bih vjerovao da ova vlast transparentna da je vaš stranački sudrug Barišić imao prozirnu torbu pa da se transparentno vidi koliko novca nosi u stranku, u vašu stranku. A to da su samo dvije države u ovom dijelu Europe po korupciji na lošijem mjestu od Hrvatske sve govori o stranci kojoj vi pripadate, i ovoj vlasti. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Moram ispraviti netočan navod, iako vjerujem da je gospodin Đakić to iskreno mislio, da je GONG produžena ruka SDP-a. Dakle GONG je jedna nestranačka, nevladina udruga, koja kritizira nepravilnosti u društvu, a to šta nepravilnosti ima više kad je HDZ na vlasti to nije problem GONG-a nego HDZ-a. Da GONG nije produžena ruka SDP-a govori i podatak o rang listi transparentnosti gradova u Hrvatskoj, gdje je od 10 prvih gradova između ostalog 5 gradova gdje je na vlasti HDZ, pa tako i Virovitica. Ja sam sasvim siguran da je ovo izvješće bilo prije nego što se saznalo da je gospodin Kirin gradonačelnik Virovitice među osumnjičenima za aferu FIMImedia, jer obzirom da su podaci o tome izašli van, onda bi grad bio još transparentniji, pa bi možda bio prvi, a ne sada tek na 7. mjestu. Zahvaljujem. Heffer. **Heffer, Goran (SDP)** Hvala lijepo uvaženi gospodine potpredsjedniče. Kao i moje prethodne kolege, ja ću također ispraviti gospodina Đakića, GONG naravno nije produžena ruka SDP-a nego jedna ugledna nestranačka organizacija, koja jeste '97. osnovana upravo iz razloga što je bilo puno netransparentnosti, prije svega od vladajuće garniture tada HDZ-a. U vijeću GONG-a se nalaze ugledni stručnjaci s različitih fakulteta hrvatskih, prije svega Fakulteta političkih znanosti, i neumjesno je na ovaj način insinuirati ulogu GONG-a kao jedne nestranačke organizacije koja i potiče izlazak građana na izbore i nadgleda izbore u ime građana i na takav način ih smještati u kontekst Hvala lijepa. slažem se uglavnom sa vašom raspravom, a o transparentnosti SDP-ovih gradova i SDP-ove politike kazat ću samo jedan primjer iz Šibenika, jer ovdje mi se skoro srce raspalo slušajući pojedine rasprave rasprave kolega iz SDP-a, u kojima su glavni sadržaji kleveta i laž. Naime u gradu Šibeniku gradski vijećnici su tražili od gradonačelnika da im dostave podatke, s obzirom da su oni raspisali na desetine natječaja po 69 tisuća ne natječaja nego direktno pogodovan, zna se kako to sve ide, pa su tražili od gradske uprave da dostave podatke, međutim odgovor iz gradske uprave je bio da ne smiju dati zbog tajnosti podataka, i to je odgovor službeni, pa ja molim kolege iz SDP-a da nam pomognu kad se toliko zalažu ovdje za transparentnost podataka da mi u Šibeniku dobijemo podatke

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega Kulušiću, sami ste ustvrdili ono što sam ja zapravo i naveo u svojoj raspravi, ali evo dopunit ću da samo ovo štićenje i zastupanje GONG-a, tj. vaša obrana koja je išla prema mojim riječima koje sam uputio i poistovjetio, ili proglasio da je on vaša produžena ruka jasno govori da imate dodirnih točaka, i da sumnja takove vrste može postojati od moje strane. To je jedna stvar. Druga stvar, kad sam rekao to o GONG-u, rekao sam sa sigurnošću i ponovit ću, da bi GONG postavio kompletna i transparentna pitanja u Rijeci imali bi svi onda odgovore, i onda zasigurno ne bi bilo grad Rijeka prvi po transparentnosti da bi odgovorio na sva pitanja koja treba odgovoriti.

Kolega Đakiću, slažem se u cijelosti sa svim navodima koje ste rekli, iznijeli u svojoj raspravi, jer dobro ste rekli da oporba ovdje iznosi samo klevetničke objede na hrvatsku Vladu, što mene posebno ni ne čudi, jer njima je najteže priznati da je odlučnu borbu protiv korupcije, a ovaj zakon pridonosi i prevenciji i borbi protiv korupcije, Zakon o pravu na pristup informacijama, ne žele priznati da je tu odlučnu borbu započela Vlada na čelu sa gospođom Jadrankom Kosor, pa su u svijetlu najavljenog završetka pregovora naše kolege sa lijeve strane vrlo nervozne. Jer kolega Đakiću, ono što može dobiti GONG u Rijeci, rekli ste i sami, a i kolegica Buterin nam to često navodi, ne mogu dobiti vijećnici Hrvatske demokratske zajednice, a jednako tako uzmemo li da je i znamo li da je ovim izmjenama i dopunama zakona, da je proširena definicija tijela javne vlasti pravnim osobama čiji su programi i djelovanje djelomično ili u cijelosti zakonom utvrđeni kao javni interes, te se u cijelosti ili djelomično financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne ili područne samouprave, te trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, nadam se da će naši HDZ-ovi vijećnici moći dobiti odgovore na postavljena pitanja u zagrebačkom Holdingu i riječkim tržnicama. zasigurno ne stoje sve te objede koje su danas izrečene u ovom našem Visokom domu, i morat ćemo ponoviti da ne smije biti tajna kako je gospodin Stazić ljetovao. To ne može biti tajna, i to mora biti jasno obrazloženo i u ovom hrvatskom Domu koliko je to 2 mjeseca bio, koliko nije plaćeno novaca, koliko je to i to je jedan od transparentnosti koji želimo znati, a nismo ga čuli do dana današnjeg. O radu, transparentnom radu gradske uprave u Šibeniku, evo pročitat ću na pitanje da vam se navedu sve fizičke i pravne osobe s kojima je grad Šibenik sklopio ugovore o djelu ne možemo vam dati tražene podatke jer se radi o osobnim podacima i kao takvi zaštićeni su Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Državni tajniče, ja bih vas lijepo molio da li takav odgovor može biti koncipiran, da li je to stvarno odgovor koji je u duhu ovoga zakona i da li ovako apsolutno netransparentno postupanje gradske vlasti u Šibeniku može biti i dalje bez ikakvih sankcija? I želim naglasiti da kada govorite o obrani GONG-a nisam čuo da ste ispravili nijedan moj netočan navod o vašim aferama, o vašim slučajevima, o vašim odbačenim kaznenim prijavama, o transparentnosti u tom dijelu. To nisam čuo ni od jedne zastupnice ni od zastupnika kojima sam uputio svoje pitanje. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče. Kolega Đakić, pa teško je znate što se tiče vašeg izlaganja naravno da se slažem, ali htjela bih još nešto dodati. Teško ćete vi od SDP-a čuti nešto pozitivno, a to je obično vezano uz to što njima fale neke osobine znate kao stranci i kao ljudima, a to su vam izvrsnost, čestitost, domoljublje, demokratičnost. To vam oni ne poznaju. Kad bi oni imali tu osobinu,

vrijeđa istina. Kad bi bili izvrsni onda bi podržali niz zakona koji su se trebali izglasati u ovom Saboru, onda bi podržali i borbu protiv korupcije, podržali bi npr. Zakon o fiskalnoj odgovornosti, a podržali bi i druge zakone, ali uporno nisu to radili jer nisu željeli da ova Hrvatska uđe u EU, da završi pregovore. Kad bi oni bili čestiti i kad bi imali domoljublja u sebi ne bi se tako ponašali. Ali, to je u njihovim korijenima. Kolega Đakić, teško je to iskorijeniti još od 25.06.,

Odgovor na repliku. Bit će onda povreda Poslovnika. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolegice Sumrak govorili ste o čestitosti, izvrsnosti, domoljublju, osobinama pojedinih ljudi i pojedinih organizacija i zasigurno se puno toga ima za reći. Kada bi govorili o domoljublju, evo ja ću krenuti od njega, krenuli ste s time kako nisu željeli ni hrvatski grb, ni hrvatsku zastavu, ni Hrvatsku neovisnu domovinu. Danas kada pitaju o financiranju obrane hrvatskih generala to sigurno pitaju iz domoljubnih osjećaja. Kako bi im napakostili, i njima i Hrvatskoj državi. Dovoljno puta smo bili svjedoci kako su to perfidno učinili pa i danas kada zadnji korak ili polukorak do Europe činimo i danas su na svakom koraku podmeću,

znači umjesto zajedničkih interesa i borbe kao jedni građani suverene, slobodne, neovisne Domovine zasigurno bi trebali drukčije postupati. Prije svega postupanje u čestitosti, izvrsnosti i domoljublju je nešto sasvim drugo i to je za vas

što niste locirali povredu članka 213. Poslovnika Hrvatskog sabora i gospođu Sumrak transferirali izvan sabornice zbog uvreda koje je rekla na račun SDP-a. Zahvaljujem. Ivan Drmić, povreda Poslovnika. Poslovnik Hrvatskog sabora provodite selektivno po nekakvim vlastitim nahođenjima. Zbog istih ovakvih stvari što je danas kolegica Sumrak napravila ste jučer izbacili sa sjednice dvojicu mojih kolega. Ja bih vas molio da se othrvate tim svojim osobnim slabostima i kad čujete nešto da vam se ne sviđa da budete tolerantni kao što ste danas za kolegicu Sumrak. Možda je to razlog što je kolegica Sumrak dobra prijateljica premijerke Jadranke Kosor pa se ne usudite njoj udijeliti opomenu. Ja sam jučer primijenio stegovne mjere udaljenja sa sjednice nakon što su iscrpljene sve mogućnosti da se gospoda zastupnici Zoran Vinković i Dinko Dinko Burić kada su bili opomenuti, upozoreni, kada im je bila oduzeta riječ radi povrede Poslovnika, onda sam primijenio u skladu sa Poslovnikom onu krajnju mjeru udaljenja sa sjednice. Nikakvim razlozima nisam bio rukovođen drugim nego isključivo što su navedena gospoda zastupnici uistinu, a što je cijeloj javnosti bilo jasno, navodili takve uvrede i takve klevete na moj račun i ustrajavali u tome i nakon upozorenja i još me obasipali još težim klevetničkim uvredama pa je bilo logično i jasno da sam trebao i dužan bio primijeniti i tu mjeru udaljenja sa sjednice. Gospodin zastupnik Nenad Stazić izvolite, povreda Poslovnika. **Stazić, Nenad (SDP)** Članak 214., već vas je kolega Vidović danas upozorio. Jučer ste iz sabornice istjerali 2 zastupnika jer su vas osobno vrijeđali. Nama je žao da je do toga došlo. Ne mislimo da su uvrede najbolji način rada. Ali, vaš način vođenja sjednice, vaši kriteriji da branite svoju čast a dozvoljavate da se prlja čast drugih zastupnika, a čini zapravo nedostojnim radite posao koji radite. Nas nećete izbaciti iz sabornice, u ovoj sabornici ne samo da je zavladao sumrak to se pretvara u mrak i u tom mraku ne želimo biti skupa s vama. Kolega Stazić, radi se o nikakvoj povredi Poslovnika od strane mene nego se radi o povredi Poslovnika od strane vas. Bilo bi korektno da ostanete saslušati ono što imate čuti. Kada su zastupnici SDP-a kojih sada više ovdje nema najtežim uvredama i klevetama vrijeđali Vladu, Hrvatsku demokratsku zajednicu proglašavali je lažljivima, da je carstvo laži tada je to u redu, tada to treba prihvatiti i treba valjda tome aplaudirati. Kada se na to odgovori s druge strane, da je SDP kada se uzvraća prema SDP-u sa takvom kvalifikacijom, onda je to urnebes, onda je to povreda Poslovnika, onda je to toleriranje uvreda. Dvostruka mjerila. Jedna mjerila su za SDP a jedna mjerila trebaju biti za SDP. Kada se navode laži o HDZ-u i kada se HDZ I Vlada proglašavaju lažljivcima onda to je u redu. Kada se radi o obrnutom onda se diže odmah buka, protestira, povreda Poslovnika. Dakle, jedni su po naravi istiniti, pravdoljubljivi, a drugi to je SDP, a HDZ je po svojoj naravi i po svom djelovanju nešto oprečno tome. Kolega Drmić ja vam nisam još dao riječ, ja sam dao objašnjenje na vašu tvrdnju da sam ja povrijedio Poslovnik. Sada vi dižete Sada vi dižete pločicu i opet povreda Poslovnika. Izvolite. **Drmić, Ivan (HDSSB)** Malo mi je teško poslovnički polemizirati s vama jer zlorabite tu fotelju u kojoj sjedite a meni su sužene poslovničke mogućnosti. Ja ću ponovno ponoviti da ste prekršili članak 213. i 214. ja bih vas molio kao predsjedavajućeg, ako treba podnijet ću i pismeno zahtjev da i statistika Hrvatskog sabora izvadite za vrijeme ovoga mandata koliko ste dodijelili opomena i drugih stegovnih mjera članovima vladajuće koalicije a koliko članovima oporbe. Ja se ne slažem da je jučer bilo nekakvih posebnih uvreda. Meni je više ostalo u pamćenju vaše prošlotjedno vođenje sjednice gdje ste čak spominjali nekakve konje ne sjećam se, možda za vas nije uvreda ako vam netko kaže da ste konj, ali ja vjerujem da onaj kome su to uputili da se uvrijedio kada ste vi to rekli. Tako da u najmanju ruku ste i vi zaslužili da vas se udalji sa sjednice ako su ista pravila koja koristite za moje prijatelje koji danas nisu ovdje nazočni radi vaše krive odluke. Doista čestitam vam gospodine Drmić, dakle nije uvredljivo za zastupnika reći drugom zastupniku da mu treba stacionarno liječenje, da nije dovoljno ambulantno liječenje, to je u skladu sa vašim poimanjem časti i ugleda. Ili nije uvredljivo kada se iznose klevetničke lažne tvrdnje da sam ja osobno povrijedio Ustav do da vas da one sve druge, da ih ja sada ne reklamiram povrede to je za vas normalno. To je za vas normalno. Što je bilo ja nisam selektivno ništa primjenjivao, ovdje su bile političke kvalifikacije političke kvalifikacije s kojima se netko ne slaže, koje netko ne prihvaća a nisu bile osobne uvrede zastupnik Đakić za nikoga nije iznosio osobne uvrede. Iznosio je određene kvalifikacije određene atribute s kojima se vi ili nitko drugi ne treba slagati. Prvo, ja zastupniku nisam rekao da je konj, taj zastupnik se sam prepoznao u toj prispodobi, u toj prispodobi, ja nisam odgovoran zašto se on prepoznao, a što je bilo sa prispodobom o kaliguli, vi znate. Pretpostavljam da imate neku naobrazbu da znate koja je personifikacija Kaligule.

Hvala. Evo još dvije, tri minute pa smo gotovi s ovim. Naime, poznato je da informacije traže mnogi, prije svega građani koji misle da su povrijeđena njihova prava pa onda žele jasno doći do informacije. Novinari koji moraju puniti stranice, portale, snimatelji, svi ostali informacije bitne, a najviše političari, mahom oporbeni političari koji žele na neki način da javnost sazna ono što oni navodno već znadu, a ne bili ne bili se umilili biračkom tijelu. Ali dobro, to je oduvijek tako tu ne bi trebalo puno pričati. Dobro je da je podnaslov pravodobnost, točnost i potpunost informacije jer upravo to je ono što ljudi očekuju a isto tako je dobro da se napravi što precizniji katalog informacija, konačno... da ljudi znaju što smiju tražiti, što ne smiju tražiti. Jer ima informacija koje, ako je sudski postupak, istražne radne, to tih informacija se ne može doći, upravo te informacije naši kolege iz oporbe najviše traže. Možda ih je malo razmazio i bivši predsjednik države Stipe Mesić koji je od povjerljivih informacija napravio turistički ured, pa tko je došao k njemu po kakav transkript ako je tražio jedan za nagradu je dobio još dva, po izboru. Dakle, to je tako ispalo i ceh plaćamo sada. Ali mi nije jasno izlaganje kolege Stazića koji uporno uvlači sadašnjeg predsjednik Josipovića u korupciju uporno, jer nema njegovog izlaganja kojim hvali predsjednika Josipovića koji ne brani danas kolika je cijena banketa tamo na Pantovčaku kako to ljudi moraju znati i sl. A što traži zauzvrat? Za uzvrat traži besplatno ljetovanje. Ljeto se bliže, evo nema njegove rasprave u kojoj ne hvali Josipovića, sada će Josipović ponovno dati i vojne brodove koji će njega i kolegicu Opačić voziti na kupanje besplatno normalno i koji će imati besplatno ljetovanje. Dakle, tipičan primjer korupcije. Ja mislim da to predsjedniku Josipoviću ne treba i da će to definitivno izbjeći ove godine jer unatoč umiljavanju kolege Stazića bojim se da će konačno ljetovanje morati platiti negdje. A najviše i najviše broja predmeta je iz lokalne uprave i samouprave. Dakle, imamo općine, gradovi županije brojni koliko ih ima 500 i ne znam 60 tih jedinica, blizu 600 jedinica koji gdje ima većih i manjih tajni. Tu je najveća vika na transparentnost često i opravdano. Čuli smo primjere. Tamo gdje je veliki stvari otišao bez natječaja, sigurno da ljude zanima na koji način se troši novac, tu je opravdanost. Ali tomu ne može biti kriva država. Država je propisala način pritužbi način rješavanja po stupnjevima i ostalo i to treba primijeniti. Ako netko nije zadovoljan informacijom pogledajte pravo na žalbu, to obavite, napravite pa nakon toga postoje i kazne jasno. Evo znamo da nije ugodno čuti sve ovo što se događa, sve ove uvrede, ali ja ih ovdje najbolje čujem. Pa uvrede koje su i malo prije kolegi Đakiću izrečene ovdje su blago rečeno u rangu onih jučerašnjih, jel. Pa ako želimo se pokazati da smo mi nekakvi europljani, da smo evo neki koji misle preuzeti preuzeti odgovornost za obnašanje vlasti i sl. onda bi trebali malo biti i transparentniji. Jer u toj silnoj transparentnosti čuli smo tek se sada saznalo kako jedan kolega treći stolac ovdje, vruće glave vladin novac. To je vrlo interesantno. I da li je novac dovoljno ohlađen? Gdje je novac završio? Da li je poslije iz nekih drugih ovaca ne znam tako riva, ulica u Rijeci, mramor usred rata jel? usred rata jel? E to bi trebalo objasniti. Jer zaklinju se i naši slovenski susjedi što se događalo s tim novcem, koliko je transparentnosti u cijeloj priči bilo, a tragedija je zapravo što ljudi koji su bili oni najveći nostalgičari za bivšom državom su se upravo na ovaj način uključivali u rat i pomogli zapravo do samostalnosti ove države. Hvala. **Šeks,

U posljednje vrijeme vi imate neke povlaštene informacije, a mi ovdje imamo povlašteno mjesto sjedenja u strahu mogu već reći na neki način. No, govoreći o Zakonu o pravu na pristup informacijama svaki puta kada se nađe u ovoj sabornici SDP misli da se zapravo zove zakon o pravu na dezinformiranje i vrijeđanje, jer upravo taj zakon koriste za sve ove kvalifikacije odnosno kako bi diskvalificirali bi diskvalificirali HDZ prije svega na sve moguće i nemoguće načine. Njima ništa ne znači što je zakon poduprijela i Europska komisija, da je Zakon o pravu na pristup informacijama jedna od mjera u akcijskom planu za suzbijanje korupcije, a što je očito nezamislivo SDP-u i oni se uporno protive ovom zakonu odnosno svemu onome što on propisuje. Reći ću nema ih ovdje vjerojatno bi ovo izazvalo gromoglasni urnebes, a vjerojatno negdje slušaju, da je ovaj zakon na visokoj razini i podsjetit ću da smo mi nedavnim ustavnim promjenama digli ovo pravo i na ustavnu razinu. Što se tiče zlouporaba ima ih primjerice i u gradu Čakovcu gdje je SDP na vlasti, primjerice gdje je najveća tajna kolika je plaća gradonačelnika. Hvala lijepa. (HDZ)** Odgovor na repliku. dvostruki kriteriji. Jedan kriterij vrijedi za HDZ drugi za SDP. Ako SDP-ovac što smo jedva saznali kupi za milijun kuna recimo odmaralište od Podravke, ako ga proda ne znam za 16, a iza toga odmah nekakav Mesićev nećak ga proda za 38 ili nešto slično onda je to čista situacija. Pogledajmo optužbu u Karlovcu, gradonačelnik je prodao neko zemljište, nakon toga je ovaj kome je prodao, prodao nešto skuplje i to je strašno ... o HDZ-u. blago ovom gradonačelniku u Karlovcu samo se treba pozvati na predmet Mršić u kojem možda ako Državno odvjetništvo veli možda i nije kriminal ali je u svakom slučaju nemoral. Hvala gospodine potpredsjedniče SAbora, gospodine državni tajniče. Kolega Markovinoviću evo ja ću sada još jedanput ponoviti u miru božjem da ovih kojih nema ovdje to je SDP da im fali demokratičnost, da nemaju domoljublje, da nemaju čestitost i da nemaju izvrsnost. To su kategorije koje stvarno trebaju karakterizirati ne samo čovjeka nego i stranku. A zašto im fali demokratičnost? Evo oni su otišli ne mogu oni slušati kada se govori nešto bilo što protiv njih, a oni to ne govore. A da im fali čestitost i da im fali izvrsnost, moram to sada reći, Holding sada prije dva tjedna nakon svih afera, njihov SDP-ov Holding 150 tisuća kuna PR agenciji. I to je sve o.k., sve je čisto, sve je savršeno, to je dobro. Proračun Grada Zagreba su 10 godina dok su bili na vlasti praznili u svoje svrhe i to da mi ja ću vam to dokumentirati i pokazati i oni to znaju. Kolega Markovinović, već mi je bedasto se vraćati na to ljetovanje, ali kolega Jovanović njihov zastupnik, kaže da je ljetovanje kolegice Opačić i kolege STazića STazića nespretno ljetovanje, a da je Riječke tržnice i novac da je to u stvarnosti spremanje za sigurne dane. To je izjavio u "Nedjeljom u 2". Pa evo to su njihovi to su njihovi elementi njihove stranke. Najbolje se …/Ne razumije se./… po onome kako oni vladaju tamo od najniže općine, rekla bih temeljnog mjesnog odbora, što tamo rade, kako ne rade, kako se osvećuju ljudima. Još jednom ću ponoviti, u Vukovaru što mi je jako žao sve što ima H pred znam ljudi koji su radili sa visokim stručnim spremama, stručni njihov član SDP-a, njihov gradonačelnik je to s vlasti maknuo ne po stručnosti. Danas se borimo svim silama da se ljudi vrate na radno mjesto. Ne može, on ne daje nikakve izjave, ništa, tamo je glavni šerif kao još neki. Četvrti, jel. Prva tri su preskočili ali dobro, dobro smo prošli. Dakle, činjenica je da je puno tog napravljeno. Evo jučer smo imali odbor gdje se bahatost upravo kolege Stazića itekako vidjela, gdje je potpuno ignorirao zahtjev nas koji smo bili većina da ćemo jedno izvješće raspraviti kasnije jer je Vlada tražila da se dopuni. On je potpuno ignorirao to dok se mi nismo digli i izašli. Jasno, mediji i svi su se jako začudili zbog čeg smo izašli. Pa zato jer je uz kolegu Stazića inače zvanog vještog manipulatora bar što se tiče vođenja sjednica odbora i došlo do potpunog izražaja. I onda kad mi to načinimo transparentnim e onda normalno smo mi krivi. Hvala.

razumije./… Petminutna rasprava, Klub zastupnika HDSSB-a, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Iako sam javio replikom i tablicom za repliku da me uvrstite to niste učinili pa sam evo prinuđen produžavati vrijeme stranke i ići u ime Kluba zastupnika HDSSB-a završnom riječi. evo za vrijeme posljednja dva govornika, gospodina Đakića i gospodina Markovinovića te odgovora, replika, ispravaka netočnih navoda, klubova SDP-a i HDZ-a meni liči na jednu nadopunu koja rezultira sarmom, jedni kupus, drugi meso, a ukupno i zajedno sarma. Mi jesmo sol ove države i ovoga naroda jer kruh bez soli ne vrijedi ništa, a upravo je to HDSSB, gospodine Markovinović. Gospodine Đakić, nema ga više ovdje, ali htio sam reći, kada ste već spominjali sve ovo, znamo mi i svatko ovdje zna, pogotovo u Virovitičko-podravskoj županiji da je gospodin Đakić pravi borac za transparentnost, da je pravi borac da istina izađe na vidjelo, da je točno to da pristup informacijama o kojima govori je potrebit i u slučaju riječkog korza i 800 tisuća ondašnjih njemačkih maraka. Ali trebalo bi reći i to, i kod prodaje i šverca oružja u početku Domovinskog rata pa onda nabavke nagibnih i pogibnih vlakova. Za to bi trebali …/Ne razumije se./… pogibni vlakovi. Pa kod nabavke vatrogasnih vozila, pa kod informacije u stranim medijima, a i u našim elektronskim da je zamračeno 500 milijuna eura na računima nepoznatih imena, a u ime HDZ-a. Pa onda pitanja koja upućuju naši iseljenici, Hrvati izvan Hrvatske, gdje su novci naših iseljenika, pa onda o tome kako je porezna uprava u Slavonskom brodu u najmu kao najmoprimac od privatne osobe i plaća pola milijuna eura najam. pa onda puno toga. Zato i jesmo ovdje gdje jesmo, zato i jesmo u ovoj situaciji koju zovemo recesija. Ja sam postavio pisani upit Ministarstvu financija da mi kaže koliko jedna pravna osoba duguje poreza državi. I znate što sam dobio odgovor? Da nemam pravo na tu informaciju jer bi to kao išlo na štetu poreznog obveznika. Ja ne znam zašto bi to išlo na štetu poreznog obveznika saznanje da ta osoba, odnosno vlasnik te firme duguje državi 300 milijuna kuna poreza. A lijepo piše ovdje u članku 6. upravo to, stavak 5.: informacije kojima se uskraćuje pravo na pristup iz razloga navedenih u stavku 2. točku 3. postaju dostupne javnosti kad to odredi onaj kome bi objavljivanjem informacija mogla biti uzrokovana šteta. Zašto bi bila uzrokovana šteta nekome ako saborski zastupnik pita koliki je porezni dug te pravne osobe, a dobio sam takvo objašnjenje, gospodine potpredsjedniče. … /Upadica se ne razumije./… Ne mogu znati jel, to je jako dobro da ne mogu znat. Odlično. To je upravo ta vaša sarma i jednih i drugih, a kojima se jako dobro nadopunjujete. Hvala lijepo. Završni osvrt, državni tajnik Pavao Matičić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo. Ja ću na kraju kazat samo nekoliko riječi. Što se tiče samog teksta zakona i prijedloga zakona, imam osjećaj da je on prihvaćen od svih zastupnika makar ih dijela nema ovdje, jer u čitavoj ovoj raspravi koliko god i na odborima i radnim tijelima nismo nijednu imali konkretnu primjedbu, nijedan konkretan amandman. nitko nije prigovarao da nešto u zakonu nije dobro uređeno u smislu ostvarivanja prava ili što se tiče upravnog, bilo sudskog postupka u zaštiti kada eventualno netko ne omogućava. Sve ovo drugo što je bilo priče faktički je nešto što nema direktne veze, neposredne veze sa samim tekstom zakona. U tom smislu, svakako bi bilo dobro da Hrvatski sabor donese ovaj zakon sa potrebnom većinom kako bi i u okviru ove završne faze pregovora i pregovora i poglavlja 23 imali taj zakon. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Nastavak u 15 sati sa raspravom o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja. Hvala.